Vlada. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze. To je drugo čitanje. Državni tajnik Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Dragan Breglec će dodatno obrazložiti Prijedlog. Izvolite. **Breglec, Dražen** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici. Dozvolite mi da u najkraćim crtama se osvrnem na razlike između ovog Prijedloga izmjena i dopuna Zakona u prvom čitanju i ovog koji se pred vama kao Konačan prijedlog. Dakle, prvo čitanje prošlo je 5. srpnja ove godine. Na njega, u toj raspravi bilo je podastrijeto velik broj primjedbi i prijedloga od kojih su neki uvaženi, a Konačni prijedlog Zakona razlikuje se u odnosu na prvo čitanje u sljedećem. Brisani su članci 1. i 2. Prijedloga izmjena Zakona iz prvog čitanja. Brisanje članka 1. izmjena Zakona postignuto postignuto je to da se je izuzelo dakle, prijedlog je prvobitno predvidio izuzeće oslobađanja od obveze srednje stručne spreme u zanimanju vozač kod obavljanja prijevoza za vlastite potrebe i ta je odredba brisana, jer je analizom podataka o ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj kojim se obavlja javni cestovni prijevoz utvrđeno da od ukupno 157 tisuća 390 teretnih vozila, da su izdane licencije za 14 tisuća 214 teretnih vozila a isto tako od ukupno 4 tisuće 989 registriranih autobusa, da su licencije izdane za 2 tisuće 547 autobusa, iz kojih podataka proizlazi da se manje od 10% teretnih vozila i autobusa registriranih u Republici Hrvatskoj obavlja u svrhu javnog prijevoza. Dakle, brisali smo odredbu kojom bi se 90% vozača oslobađalo obveze posjedovanje srednje stručne spreme i da rezimiram i dalje ostaje obaveza za sve vozače da moraju imati odgovarajuću odnosno srednju stručnu spremu u zanimanju vozač, ako dopuštena masa vozila kojim upravljaju prelazi 3 tisuće Nacrta prijedloga zakona koji također u ovim konačnim izmjenama je brisan. Njime je bilo predviđeno da vozač teretnog motornog vozila najveće dopuštene mase od 3 tisuće 500 do 7 tisuća 500 kilograma mora imati navršenih 18, a vozač teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7 tisuća 500 kilograma mora imati 19 godina. Dakle, ta je odredba brisana i ostaje, dakle razlozi za brisanje su na činjenici da je upravljanje vozilima, kako teretnim tako i autobusima osim potrebnih vozačkih dozvola nužno određeno kako radno tako i životno iskustvo osobe koja upravlja tim vozilima. Ocjena je predlagatelja da je sadašnja odredba članka 5. zakona koja ograničava životnu dob vozača teretnog motornog vozila, čija najveća dopuštena masa prelazi 3 tisuće 500 kilograma na 21 godinu, nužna i dalje kako bi se postiglo da se nakon završetka školovanja onemogući mladim, nedovoljno iskusnim vozačima upravljanje vozilima, čija najveća ukupna masa prelazi 3 U tom kontekstu ne radi se o odredbi zakona kojom bi se osobe sa završenom srednjom stručnom spremom u zanimanju vozač, ograničavalo da sa navršenih 18 godina zasnuje radni odnos, već se predloženom odredbom ograničava upravljanje vozilom ukupne ukupne mase veće od 3 tisuće 500 kilograma kojima se obavlja javni cestovni prijevoz za vozače koji su mlađi od 21 godine. Ovim Konačnim prijedlogom zakona predlaže se urediti pitanje usklađivanja i poslovanje pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju prijevozničku djelatnost na način da se rok za usklađenje za pravne i fizičke osobe koje obavljaju prijevozničku djelatnost prolongira do 31. prosinca 2006. godine, a s odredbom članka 6. stavka 1. i 2. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, dakle s posebnim uvjetom za vozila prema kojemu se djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta može obavljati vozilima odnosno autobusima mlađim od 10 godina za prijevoz učenika, produlji do 1. siječnja 2012. godine. Dakle, odredba koja je bila i prije integrirana u zakonu ostaje u prvom čitanju, ostaje i u drugom čitanju, dakle do 1. siječnja 2012. godine, trebalo bi se prilagoditi odredbama članka 6. stavka 1. i 2. zakona. Također, u Konačnom nacrtu zakona predlaže se povećanje najnižeg iznosa kazni sa tisuću na 7 tisuća kuna za prekršaje obavljanja linijskog prijevoza bez dozvole, obavljanja prijevoza iz RH-a u treće države i obrnuto bez dozvola, te kabotažu čime se osigurava adekvatno kažnjavanje za navedene prekršaje a s obzirom da se radi o najtežim prekršajima za odgovornu osobu, pravnu osobu i samog vozača stranog vozila a koja kazna u praksi predstavlja jednu od najčešće izrečenih kazni. Ovaj prijedlog predstavlja usklađenje prakse u zemljama u okruženju Europske unije jer je prema podacima kojima raspolažemo slična razina kazni i u susjednim zemljama, naravno postoji mogućnost zaplijene vozila kojim je počinjen prekršaj. Evo to bi bilo ukratko razlike i svrha donošenja ovog zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbori za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Živko Nenadić, izvolite. uvijek cestovnom prometu je zakon o kojem se kao rijetko kojem toliko puta raspravljalo i dobro protresalo. Mislim da ovom zakonskom izmjenom u drugom čitanju smo koliko sam ja uspio pratiti i kroz odbor i kroz saborsku raspravu zapravo suglasni, gotovo imamo konsenzus oko one glavne točke, a to je vezano za starost vozila i glavne izmjene. Možda oko nekih drugih stvarčica i nemamo al' su manje bitne. Znam, bilo je prigovora da je to trebalo odmah staviti u prijedlog zakona a ne čekati izmjene, međutim smatramo da je i ona odredba koja je prije bila za usklađenje postigla svoj određeni učinak, da je malo potaknula prijevoznike na razmišljanje kako bi čim prije sukladno svojim mogućnostima obnovili svoj vozni park i pomalo se prilagođavali za liberalizaciju tržišta koja nam sljedi godinu, dvije, tri, četiri, već koliko bude. Naravno, i zbog intervencije obrtničke komore a i samih autoprijevoznika uvidjeli smo da veliki broj vozila je starije i da ne bi ostali ljudi prijevoznici bez posla ovu izmjenu smo, predložena izmjena je vrlo prihvatljiva i zato je klub HDZ-a podržava. Dakako, rješava se i ovo pitanje da ne moraju se doškolovavati već iskusni vozači i u dogledno vrijeme mislim da možemo biti sa ovom izmjenom mirni a vjerujem da će i Vlada i ova i druge koje budu, poticati naše prijevoznike na obnovu svoga voznog parka, kako bi mogli biti na tržištu konkurentni. Dakle, podržavamo ovu izmjenu i čim prije da se izglasa. Hvala Hvala. Za klub PGS-a, SBHS-a, MDS-a, poštovani zastupnik Željko Pavlic, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, dame i gospodo. Evo dopustite da se ja isto u ime našeg kluba PGS-a, SBHS-a, MDS-a, osvrnem na donošenje ovog zakona. Ukratko, mi podržavamo ovaj zakon ali uz određena upozorenja. Mi podržavamo ovaj zakon prvenstveno dakle, zbog argumentacije i podrške koju ovaj zakon ima od cehovskih udruga Hrvatske obrtničke komore koje govore dakle o problemima ili mogućim problemima malih prijevoznika koji bi se dakle 2007. godine našli u problemima, tj. za sve one koji nemaju dovoljno sredstava ne bi mogli obnoviti svoj vozni park. Poznato je dakle da takvih malih prijevoznika ima u Republici Hrvatskoj negdje preko 12 tisuća, oni govore 12,5 tisuća od čega je dakle 7 tisuća 700 registrirano za prijevoz tereta. I oni dakle upozoravaju da bi jedan značajan dio prijevoznika ukoliko se ne omogući primjeren rok za zamjenu vozila ostao bez osnovnog sredstava za rad odnosno bez mogućnosti obavljanja djelatnosti za koje su registrirani. S obzirom dakle na stanje u Republici Hrvatskoj, na veliki dakle broj nezaposlenih mislimo da bi itekako bilo potrebno napraviti što se dakle radi ovim zakonom da se taj rok za prilagođavanje tim novim standardima tj. obnovu voznog parka i produži. Ali isto tako upozoravamo i na to da ovaj zakon ne smije utjecati i na sigurnost prometa na našim cestama. Što to znači? Pa evo, podaci nam govore da se našim cestama kreću stara i iz dana u dan sve starija vozila. U Republici Hrvatskoj ima ukupno negdje oko 140 tisuća teretnih vozila i 31 tisuću prikolica. Od tih teretnih vozila njihova prosječna starost je 12,30, nešto više od 12 godina. To su podaci iz 2004. godine ali mogu nam dakle poslužiti za usporedbu. Od tih 140 tisuća godina samo 1,67 vozila je proizvedeno 2004. godine a 17, skoro 18% je proizvedeno 1984. godine, dakle oni imaju a sada dakle 2006. imaju i više od dvadeset godina. Ono što također još više zabrinjava je dakle starost voznog parka naših autobusa čija prosječna starost je 14 i 4 tisuće i 879 autobusa godina proizvodnje 2004., dakle one koje su bile u to vrijeme najnovije je samo 1,45% a onih starijih od dvadeset godina je 25%. Dakle, moramo itekako paziti da ta starija vozila koja se kreću na našim cestama budu itekako ispravna i zbog toga treba zajedno dakle i s MUP-om, zajedno i s ministarstvom koje je donijelo, ima određene posebne uvjete i posebne pravilnike koji moraju zadovoljiti moramo ih što striktnije poštivati. Ne smije nam se desiti dakle da gotovo svaki mjesec u novinama imamo na primjer ovakve naslove, evo ovaj naslov od 31. ožujka 2006. godine "Dijete usmrtio neispravni školski autobus". Mislimo da nam se to nikako ne smije desiti. I ne moramo dakle ići dalje u prošlost, možemo se sjetiti ove prometne nesreće u tunelu "Sveti Rok" kada je kamion tegljač pokupio nekoliko vozila u tom tunelu gdje je bilo čini mi se tri mrtva a još i dan danas dakle se ne zna da li je taj kamion bio ispravan ili neispravan. Dakle, to je ono što je bitno, što bismo htjeli naglasiti. Dakle, podržavamo ovaj zakon ali uz upozorenja da sva ta vozila koja su dobila dakle taj još jedan produljeni rok moraju biti tehnički ispravna i da ih se mora i češće da ih se mora i češće ili bi ih se trebalo i češće ispitivati njihovu tehničku ispravnost. A da bi se pomoglo tim privatnim prijevoznicima u tom prijevoznom periodu Vlada bi dakle morala zajedno sa nekim drugim institucijama razmišljati dakle da se tim prijevoznicima i pomogne, da im se daju nekakve subvencije, poticaji ili barem povoljniji krediti jer znamo i sami kolika je cijena jednog takvog vozila ili jednog takvog novog autobusa. Ono što bih još htio dakle da iskoristim ovu priliku da prenesem jednu molbu Hrvatske gospodarske komore. Naime, u Čakovcu je prošli tjedan održana dakle jedna sjednice Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Čakovec gdje su naši prijevoznici upozorili na nekoliko stvari. Evo, s obzirom da je tu državni tajnik također Međimurac pa se nadam da će imati dakle sluha malo više sluha za naše prijevoznike. Dakle, oni su predložili upozoravajući na problem cent dozvola tj. dozvola za neograničeni broj prijevoza u druge zemlje da se tu uvede više reda jer oni izražavaju nezadovoljstvo evo prijevoznici iz naše Međimurske županije slabo prolaze u dodjeli ovih dozvola iako imaju u prosjeku najsuvremeniji vozni park u Hrvatskoj. Oni predlažu da se tu uvedu neki novi kriteriji, između ostalog da kriterij bude i ostvaren promet. Dakle, onaj tko ima veći problem znači da kvalitetnije obavlja svoj posao i normalno da bi njemu trebalo dati više dozvola. Eto, da završim. Dakle, naš klub podržat će ovaj zakon ali uz upozorenja dakle da ta vozila koja će dobiti još jedan dakle bonus moraju biti tehnički ispravna. Tu posebno inzistiram da se to posebno pazi što se tiče autobusa i školskih autobusa. Hvala lijepa. (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite! Poštovani predsjedniče, cijenjena gospodo državni tajnici, uvažena gospodo zastupnici! Pa eto u načelu kao što je govorio i gospodin Pavlic i Klub IDS-a jasno podržava ovaj zakon. Mislim da nije zakon kao takav sporan iako po meni ispravno vozilo je ispravno vozilo pa imalo ono deset, dvanaest, šesnaest, osamnaest ili dvadeset i osam godina, bit je naprosto da da to prijevozno sredstvo bude ispravno. Što se zapravo čini ovim zakonom? Zakon predlaže odgodu primjene te odredbe članka 6. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu dakle posebnih uvjeta za vozila prema kojima se djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta može obavljati vozilima, kamionima, autobusima mlađima od osamnaest godina odnosno autobusima mlađim od deset godina za prijevoz učenika i na taj način prolongira se zapravo rok za usklađivanje za sve fizičke i pravne osobe koje bi obavljale djelatnost prijevoza do 1. siječnja 2012. godine. Kada bi bilo naprosto drugačije upropastili bi čitav niz prijevoznika iako jasno je da se treba zamisliti nad činjenicom da je naš vozni park izuzetno star, kao što je govorio gospodin Pavlic kamioni su u prosjeku stari 12,8 godina, vjerojatno je to danas i nešto više, autobusi negdje 14,5 godina a vozila koja su ukupno starija od 20 godina 20 godina njih je na našim cestama negdje oko 25% iz te kategorije, znači kamiona odnosno autobusa. U međuvremenu donesen je i Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca. Jasno uz suglasnost ministara nadležnog za prosvjetu kojim propisom su uređeni uvjeti koje moraju ispunjavati vozila kojima se prijevoze djeca i kojim su pooštreni uvjeti tehničke ispravnosti i opremljenosti vozila. I tu gotovo gotovo u cijelosti su te odredbe usklađene sa tim europskim standardima što apsolutno treba podržati, jer svi oni kojima djeca u školu ide autobusima ne trebaju strahovati što se njima zbog neispravnosti vozila može dogoditi. Člankom 8. Zakona prijevoznici, odnosno pravne ili fizičke osobe koje obavljaju auto-taksi prijevoz ne moraju kao ostali prijevoznici ispunjavati one uvjete iz stavka 1. točke 2. i 5. ovog članka 8., odnosno ne moraju ispunjavati uvjete koji se odnose na financijsku sposobnost i vlasništvo, odnosno zakup vlastitih, odnosno ugovorom zakupljenih parkirališta prilikom izdavanja licence. Predloženim se usklađuju uvjeti za obavljanje auto-taksi djelatnosti u slučaju kada se ista djelatnost obavlja temeljem koncesije, odnosno licence i smatramo da se na taj način, na neki način izlazi u susret auto-taksistima i to treba jasno podržati. Jedina zapravo stvarna zamjerka ovog Zakonskom prijedlogu bilo bi ovo drakonsko povećanje kazni sa tisuću, recimo, na 7 tisuća kuna, itd. I mislim da bi trebalo imati malo više sluha za materijalne prilike u kojima ti ljudi žive, odnosno rade. Da ne bih i ja govorio o dozvolama za rad u inozemstvu, o centovima, itd., ja želim ovom prilikom izraziti i protest što je na snazi još uvijek ovaj Zakon o 0,0 promila. Taj Zakon je upropastio domaće proizvođače vina, uz dakako nekontrolirani uvoz grožđa i Makedonija, ali i bezobrazno skupo vino koje se u boteljkama nudi u našim gostionicama koje je više vraćano što potiče gosta da kupi tu bocu.

puni državni proračun vrijeđa zdrav razum i ja vas molim da se poduzme … **Šeks, Vladimir

Poštovani zastupnik Josip Leko. Izvolite. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovani predlagatelji, predstavnici Vlade. Vrlo kratko htio bih nešto upozoriti vezano za Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Usput treba reći da je ovaj Zakon uređivan uredbama skoro 3 godine. Uredbama Vlade. Istodobno se sada u Zakonu predlaže po mojem sudu nejasna izmjena i dopuna. Primjera radi, u članku 6. imaju dva stavka koja mijenjaju dosadašnji članak, odnosno 103. članak Zakona. I u 2. stavku kaže da se na dan stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, "Narodne novine", 83/98, 26/2003, osobe zatečene na poslovima, pravni pojam "zatečene na poslovima" nije definirao šta zakonodavac time želi reći. Da li to znači osobe u radnom odnosu koje obavljaju poslove prijevoza u cestovnom prometu? Da li to znači osobe koje rade na taj dan ili to znače osobe koje su 2003. godine ispunjavale uvjete koje su vrijedili do tada za obavljanje cestovnog prometa? To je tako rastegljivo da ostavlja na volju tumačenju, a to nije dozvoljeno. To nije dozvoljeno. Ako se moglo 3 godine uredbama produžavati rok i uređivati područje cestovnog prometa onda je zaista trebalo ovdje definirati točno da Zakon ovaj djeluje pro futuro, je lege ferenda, od časa kad stupa na snagu ovaj Zakon, od momenta kad na snagu stupa ovaj Zakon. Zašto bismo sada uređivali? To je retroaktivno, de facto, da, kakva je to pravna sigurnost da uvjeti privređivanja, poslovanja na prijevozu vrijede do 2003. godine. Od tada imamo vakum, kad donosimo novi zakon i sada nastupa novi pravni … Ja mislim da bi predlagatelj ozbiljno trebao uzeti u obzir ovakvu situaciju i građanima i njihovoj sigurnosti dati prednost, odnosno značenje i utvrditi da ovaj Zakon proizvodi učinke samo od dana kad stupa na snagu. Hvala lijepo.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 Dužan sam neke odgovore koji su bili u ovoj raspravi, na koje su pitanja bila postavljena. Prije svega, želio bih reći da se godišnje u Republici Hrvatskoj provede oko milijun i 700 tisuća tehničkih pregleda, dakle godišnjem redovitom godišnjem ili znamo da neka vozila ne moraju proći redoviti godišnji već za nova vozila vrijedi i drugačiji ciklus. 700 tisuća tehničkih pregleda obavlja 138 stanica za tehnički pregled a sve stanice za tehnički pregled nadzirane su redovito od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i postoji mehanizam za dovoljnu kontrolu i obavljanja pregleda, kvalitete pregleda pa i mjere koje predviđaju i samo u konačnici kao najtežu mjeru zatvaranje stanice za tehnički pregled ukoliko ona ne obavlja kvalitetno svoj posao. Ovo govorim stoga jer je bila skrenuta pozornost na nužno povećanje ili obraćanje pažnje na sustav tehničkih pregleda kao osnovni instrument kontrole tehničke ispravnosti a kontrola tehničke ispravnosti i tehnička ispravnost sama zapravo, upozoreno je i prihvaćamo apsolutno, mora dugoročno biti jedini kriterij za prometovanje na cestama. Oko CEM dozvola koje je ovdje u raspravi bila spomenuta kao tema dozvolite mi da izvijestim ovaj Visoki dom da je temeljem povećane osnovne kvote CEMTA iz Pariza kao organizacije za 2007. godinu a i temeljem novog načina podjele CEMTA za Hrvatsku će biti u 2007. godini oko 25% više CEM dozvola nego što je to bilo u ovoj godini. Konkretnije, od 673 taj broj će se povećati na 806 CEM dozvola. To će omogućiti proširenje naravno u većem broju za navedene cifre, većem broju naših prijevoznih jedinica, učestvovanje na zajedničkom europskom tržištu odnosno pristup tom tržištu. ovih dana dovršen i Pravilnik o raspodjeli CEM dozvola koje će biti ovih dana objavljen, koji je bio koordiniran sa strukovnim udruženjima, sa komorama i koji osigurava participaciju i samih prijevoznika, preko komora gospodarske i obrtničke u radu povjerenstva i da naravno komore onda u tom slučaju iz svih regija pa tako i iz međimurske mogu dati inicijativu prema središnjici a njihov zastupnik u povjerenstvu može i te primjedbe iznijeti odnosno sukladno njima i postupati. Ovu posljednju primjedbu uvaženog gospodina zastupnika oko formulacije osobe zatečene na poslovima mogu samo reći da su takve formulacije i do sada bile i u starom zakonu, da je u ovom postupku čitanja koji je prošao sve potrebne procedure i odbore nije bilo izričito odnosno nije pa smo sukladno tome smatrali da je izričaj dovoljno jasan i da ćemo ga moći primjenjivati, dakle osobe zatečene na poslovima znat će ili znači da su to osobe koje su na dan stupanja na snagu zakona iz 98. 98. godine bile zatečene na tim poslovima i one neće morati ishoditi nove kvalifikacije. Hvala lijepo.